Željko (HDZ)** A sada bismo prešli na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama, prvo čitanje, P.Z. br. 198 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za europske integracije. Izvješća odbora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Evo, dr. Zoran Pičuljan zamjenik ministra uprave. Izvolite. vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici pravo na pristup informacijama jeste demokratska vrednota jednoga suvremenog društva, a u RH ono predstavlja i ustavnu

odnosno prijedloga kretanja ka novom zakonu o pravu na pristup informacijama prije svega su ustavno-pravne prirode. ustavnu normu ustavno pravo nije jednostavno i sadržajno to čini, to nastoji činiti, a čini nam se da to i dobro čini i ovaj prijedlog. Drugi razlozi međunarodne pravne su prirode ustvari preciznije radi se o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU i provedbom Direktive EU parlamenta i Treća vrsta ili grupa razloga može se svrstati na internacionalnu razinu a povezana je sa akcijskim planom Vlade RH partnerstvom za otvorenu vlast. Ono što je isto tako predlagatelj imao u vidu i što je razrađivao u prijedlogu ovoga zakona jesu i razrada europskih standarda prava na pristup informacijama koji su u ovome desetljeću naravno znatno povišeni u odnosu na stanje koje je uredio zakon iz 2003.godine, a isto tako sistematizirano iskustvo u provođenju ali i dijelom ne provođenu ovoga zakona iz 2003.godine. Ukratko kada bi saželi izmjene i rekli što su bitne promjene, bitna poboljšanja, bitne novine u ovome prijedlogu zakona mogli bi se opet locirati u nekoliko područja. Prije svega proširena je lista informacija koje su tijela javne vlasti dužna objaviti i koja su građani praktički imaju pravo znati znatno proširena lista. Zakon se temelji zapravo prijedlog se temelji na proaktivnoj ulozi tijela javne vlasti, a ne na unaprijed definiranom katalogu informacija koja su ta tijela dužna objaviti. Na oko mala izmjena ali potpuno drugačiji pristup. Ono što je isto tako bitno i što je jedan od temelja ovoga zakona jest ojačana je uloga i funkcija neovisnoga tijela koja na određeni način bdije nad kvalitetom provedbe ovoga zakona. Tako to tijelo dobiva snažne drugostupanjske ovlasti u rješavanju žalbi vezano uz pravo na pristup informacijama, dobiva jednu snažnu savjetodavnu ovlast, ovlast koju rijetko koje drugostupanjsko tijelo u RH koristi ali koja je važna za edukaciju za pomoć javnosti da bi ostvarila svoje pravo. Dobiva nadzornu funkciju odnosno snažni nadzornu funkciju, dobiva određene inspekcijske ovlasti i isto tako ima svoju ovlast svoju snagu i svoj instrumentarij vezan uz prekršajnu sferu. Ova treća grupa pitanja koja razrađuje ovaj zakon jesu ustavi s jedne strane ograničenja prava na pristup informacijama koja se navode i dobro razrađuju kada je moguće ograničiti pravo na pristup precizno se to definira i naravno ono što se čini isto tako bitnim pomakom u odnosu na sadašnje rješenje a to je da je svako ograničenje moguće učiniti ne svakom vrstom propisa, ne općim aktom već samo zakonom. 4.je vezano uz usklađenje sa europskom direktivom, Direktivom EU parlamenta i Vijeća EU, a vezano je uz uvođenje uvođenje instituta ponovne uporabe informacija od strane fizičkih i pravnih osoba za komercijalne ili nekomercijalne svrhe ustvari vlastiti proizvod tzv. vlasnika informacije izlazi iz njegovog portfelja i moralo se regulirati na način na koji se ta informacija može ponovno koristiti. 5.vrsta i 5.dio poboljšanja vezano je uz bolje i preciznije definiranje tijela javne vlasti od jačanja instituta savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i niz pravno tehničkih poboljšanja koja naravno ni u ovom tekstu nisu do kraja provedeni koji će do kraja vezano za javnu raspravu i raspravu na saborskim odborima biti učinjena do drugog čitanja. Ono što je ostalo u alternativnim rješenjima jest rješenje da li se opredijeliti kao neovisno tijelo za dosadašnje rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka ili povjerenika za zaštitu osobnih podataka i prava na pristup informacijama kao jednog modernijeg u Europi priznatijeg instituta i instituta po kojoj sama rasprava pokazuje i nekako usmjerava nas k tome garantira i veći stupanj i stručnosti i neovisnosti. Ostavlja se Ostavlja se da se u drugom čitanju izabere alternativa no alternativa dosadašnja i sve rasprave idu u smjeru povjerenika i povjerenika koji je objedinio obje funkcije što je nekakav europski trend i standard obje funkcije obje ovlasti bi imalo isto tijelo i zaštitu podataka i pravo na pristup informacijama. Obavljena je i to nije nevažno, obavljena je široka rasprava sa zainteresiranom javnošću. Zakon je izložen javnosti sa svih strana i čini nam se da je ta paleta ta snažna, snažna zainteresiranost ustvari rezultirala otvaranjem poboljšanjem instituta koji su do sada bili regulirani. Isto tako obavljene su i rasprave sa SIGMA-om specijaliziranom i stručnom međunarodnom institucijom koja je prihvatila i dala svoje primjedbe ali isto tako svoje preporuke i koja je prihvatila ovo hrvatsko rješenje i zakon je u skladu sa svim našim europskim obvezama odnosno u suradnji sa EU komisijom. Ono što je najvažnije, a to je da ovaj prijedlog zakona i predlagatelj to smatra uistinu jača odgovornost tijela javne vlasti u pravu u pravu na pristup informacijama ne ograničavanje nego omogućavaju prava na pristup informacijama građanima. To je njegova najveća snaga i čini nam se da je sigurni smo da je ovaj prijedlog zakona bitni pomak u odnosu na dosadašnje rješenje i da će se zahvaljujući i raspravi na ovom Parlamentu i dosadašnjoj javnoj raspravi do sljedećeg čitanja imat ćemo jedan učinkovit mehanizam osiguravanja i ovog prava koji građana temeljem Ustava imaju. Zahvaljujem. Prvi je na redu u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se gospodine predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege. Gospodin Pičuljan je s razlogom istaknuo da se ne radi o jednom rutinskom i nevažnom zakonu, nego da se radi o zakonu koji bi trebao promijeniti i logiku djelovanja cjelokupnog aparata javne i državne uprave. Ono što su potencijali tog zakona neće biti vidljivo iz samog teksta, već iz toga da se koriste sve mogućnosti koje taj zakonski okvir pruža. Da bih naglasio o tome šta su potencijali ovog zakona ja bih spomenuo tri stvari. Prva se tiče same logike zakonskog razmišljanja o dostupnosti informacijama, drugo je pregled razloga i povijesnog razvoja takvog zakonodavstva, a treće je osveta konkretna i rješenja koja postoje. U pogledu samog zakona treba reći da se radi o tome da taj zakon mora uspostaviti nužnu ravnotežu između s jedne strane principa zaštite osobnih podataka naše privatnosti, s druge strane zaštite javnog interesa izraženost kroz tajnost postupaka nekih državnih tijela Ali u toj sredini nalazi se zakonska obaveza i mogućnost da se otvori javna vlast građanima radi njene veće efikasnosti. Ovaj zakon nije jednostavno davanje subjektivnog prava građanima, još manje se on tiče samo i isključivo medija ili novinara koji traže neki podatak. Glavni cilj ovog zakona je nametnuti obavezu tijelima državne vlasti ili lokalne samouprave, svima onima koji se brinu o javnom interesu da to rade na otvoren način. Oni moraju svoje odluke učiniti dostupnima, moraju obrazložiti razloge zbog kojih su te odluke donesene. Registri trebaju biti ako su javni, dostupni svima. Moramo iskoristiti mogućnosti koje pružaju novi mediji i komunikacije. To su veliki izazovi i to su sve mjere koje zapravo sprečavaju ono što se u našoj javnosti naziva zatvaranjem ili birokratizacijom javne vlasti. Drugo, nezamislivo je postizanje elementarnih standarda demokratičnosti ako ne postoji dostupnost informacija. Šta nam služi da mi imamo neki stav ako ga ne možemo potkrijepiti onim podacima, činjenicama kojima raspolažu tijela javne vlasti. Kako bismo slobodno odlučivali ako ne znamo o čemu se radi. Ne radi se tu samo o stručnom znanju, radi se o tome da mi moramo znati ono što znaju i oni koji donose važne odluke. I u ovome ne radi se o nečemu što je samo naš zadatak. Ako igdje u jednom području prava danas postoji silna ekspanzija to je upravo ovo područje. Ako vam se da pogledajte na Internetu jednu kartu, mapu svijeta na kojoj su pokazane zemlje koje su donijele ovakvo zakonodavstvo. Skoro nevjerojatno, ta mapa je 50 godina izgledala vrlo svijetlo, danas je tamna, a tamno su označene zemlje koje imaju to zakonodavstvo. U Europi i u Aziji jedini Bjelorusija nema takvo zakonodavstvo, nemaju ga zemlje Zaljeva, neke arapske zemlje, neke afričke zemlje, ali evo jutros su Filipini donijeli izmjene zakona koje se tiču dostupnosti informacija, neki dan Brazil. Dakle radi se o jednom nezaustavljivom procesu potaknutom i međunarodnim visokim standardima, osobito izraženim u Konvenciji UN-a o sprečavanju korupcije pa u Europi i nekim preporukama i direktivama europskih tijela. Dozvolite onda drugo. Ovako zakonodavstvo nije rezultat samo jednog određenog trenutka ili …. Još u 18. stoljeću Švedska je donijela jedan takav zakon, u tom trenutku u sastavu Švedske bila je i Finska koja je kasnije izmijenila zakonodavstvo. I te zemlje su razvile dugogodišnju praksu i smatraju to jednom od najvećih svojih komparativnih prednosti u odnosu na druge zemlje i druge političke i upravne sisteme. Glavni poticaj međutim dolazi 1966. donošenjem Zakona o dostupnosti informacija, Freedom od information act u SAD-u. Taj Taj zakon je pokrenuo cijelu lavinu promjena, zahtjeva i podizanja standarda očekivanja o tome šta je to zabranjeno i nedostupno građanima, a šta je obaveza tijela javne vlasti da s građanima podijeli i da olakša dostupnost i pristup takvih informacija. To je bio veliki poticaj medijima i novinarima da sasvim promijene svoj način izvještavanja o političkim i drugim odlukama jer im se moralo dati na raspolaganje i omogućiti da znaju više no što bi to bilo puko slušanje rasprave npr. Ali kad sam i kod toga, da i zakon ili uopće ovo zakonodavstvo je nametnulo jednu veliku obavezu da se ne odlučuje na zatvoreni tajni način već da se pristupačnost rasprave učini bolja ne samo medijima nego i tome da njoj prisustvuju i svi oni svi oni koji ne ometaju slobodu raspravljanja. Međutim, glavni poticaj je došao ne zbog takvog dobrog iskustva i dobrih praksi, on je došao otprilike 2000. godine time što jedan veliki … zemalja u tih 10-tak godina donio zakonodavstvo malo drukčije nego što je ovo naše, jednostavnije i primitivnije, koje nije pokrenuo cijelu lavinu izmjena propisa. Tu se radi prvenstveno o europskim zemljama, o Ujedinjenom Kraljevstvu, skandinavskim zemljama. Neki će reći ali ne i Njemačkoj. Čak i u Njemačkoj, ali ne na saveznoj razini nego na razini zemalja. Poticaj je bio i donošenje jedne preporuke, akta na koji se i gospodin Pičuljan pozvao. To je institucija Puma sigma koja je donijela svoj onaj čuvene principe čuvene principe dobre vlasti od kojih je otvorenost vlasti bila ključna točka. Profesionalnost o kojem smo puno tu raspravljali, napredovanje, otvorenost, nezavisnost. To su sve bili oni uvjeti koje Puma sigma drži ključnim. Ali ideja otvorene vlasti osobito prihvaćena i razmatrana u posljednjih dvije godine jer je i naša Vlada pristupila ovoj inicijativi partnerstva za otvorenu vlast, pokušava izjednačiti na visokoj razini standarde otvorenosti i dostupnosti informacija za mnoge zemlje. Naravno tu dolaze i preporuke Vijeća Europe, pa i neke konvencije koje uz nešto malo recimo slobodnijeg tumačenja se primjenjuju i na ovu oblast. Recimo članak 10. Europske koji pruža zaštitu onda pred sudovima. Ovdje treba reći još jednu stvar kad govorimo o povijesti, a to je da je u slučaju Hrvatske veliku ulogu u nastanku ovog Zakona zapravo odigralo civilno društvo, udruge. Ne zbog toga što su one raspolagale osobito značajnom stručnom pomoću, raspolagale kontaktom i suradnjom vanjskih institucija i stručnjaka, nego i zbog toga što se nikad ne može očekivati da će samo po sebi takvo pitanje doći na dnevni red pa i ovakvih tijela kao što je Hrvatski sabor. Jer uvijek se onom tko ima vlast, a mi ipak imamo, uvijek se čini da je to jedan malo opstruktivni zakon koji samo nameće teškoće, a ne daje sigurnost vlasti. Ali tu ću i stati sa povijesnim razdobljem i navođenjem međunarodnih iskustava jer princip koji iz ovoga želim izvesti je sasvim jasan. Ideja dostupnosti informacija, ideja koja je glavno sredstvo sprečavanja i borbe birokratizacije i zatvorenosti vlasti. Za donošenje ključnih odluka to je sredstvo da se te odluke poboljša. Dozvolite da u drugom još samo spomenem neke stvari koje će imati neposredan osvrt i posljedice po zakonska rješenja koja se ovdje nude. Proširenje kataloga informacija, pa i neznatna izmjena u definiranju informacija veliki je napredak ovog Zakona. Iako se ovdje radi o prvom čitanju i nadam se da će ministarstvo razmotriti neke inicijative koje tu postoje u proširenju. Moram dodati da je to bila jedna od slabih točaka naše dosadašnje prakse. O ja ću pohvaliti i koalicijsku Vladu 2003. kad je donesen prvi puta taj zakon i kasnije sve izmjene jer je bilo vrlo teško savladati otpore one filozofije zatvorenosti vlasti. Ako obnašate vlast i nitko ne može pitati činjenice kojima raspolažete niti kako odlučujete …/Govornik se prividnu sigurnost jer ta vlast je samo zatvorena ali ne i odgovorna i ne efikasna. što opet se reflektira na sam tekst je pitanje izbora institucije koja će se brinuti za provedbu ovog Zakona. Ja ću reći, ja sam autor, jedan od koautora prvog teksta ovog Zakona 2002. godine i postoje dvije stvari s kojima nismo bili zadovoljni jer ih Vlada nije tada usvojila, a to je bilo pitanje prije svega tijela koji će se brinuti za provedbu zakona. razumije./… je vrlo popularna osoba u našim krajevima i u našim razmišljanjima, o tome kako ćemo sami sebe izvući iz problema povlačeći se kao …/Govornik se ne Ali povjeriti jednu tako važnu stvar kao što je provedba zakona samo u rutinskim tijelima koji se recimo u Uredu za javnu upravu ili Ministarstvu uprave nije dobro rješenje. Samo sam, naravno vi predlažete drukčije, samostalno tijelo ima velikih prednosti. U tome u početku je prevladavao stav kod mnogih zemalja da se takve ovlasti povjere ili recimo parlamentarnom komitetu ili jednom takvom mješovitom tijelu sastavljenom od mnogih, a u novije vrijeme se sve više vodi računa osobito u tranzicijskim zemljama da se radi o nečemu kod čega rasprava nije toliko potrebna koliko efikasnost i inzistiranje na primjeni zakona. Zbog toga ja ću pozdraviti ovu inicijativu da se ustanovi povjerenik za informacije. Jednostavno praktično je i bolje. Ima i glasova protiv i treba to isto uzeti u obzir. Naravno, pitat će se da li nam treba još jedno tijelo kad već imamo postojeće. Ali postojeće rješenje u kojem brigu o tako važnom zakonu koji narušava ili mijenja cijelu logiku funkcioniranje sistema nije dobro povjeriti onom tijelu koji ima drugi zadatak isto tako važan Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Povjerenik, on treba brinuti i o tome da se osigura demokratska participacija kod donošenja odluka, pa i vas pohvaljujem zbog toga što ste to osigurali u donošenju ovog zakona. Ali kod svih drugih pitanja demokratska participacija znači jedno vrlo aktivno proaktivno djelovanje, a ne odlučivanje ili prosuđivanje o konkretnom slučaju. Potrebno je i to je važna stvar provesti i osigurati mjere i programe edukacije i to na tri razine. Ja mislim i nemojte mi uzet za zlo da mi u principu o tom pitanju relativno malo znamo pogotovo kad novi ljudi dođu na odgovarajuća ili visoka mjesta u javnom administraciji ili u političkim tijelima, pa ne možemo očekivati da oni sve znaju o tome, ali ih treba poučiti. I tu je onda prednost i zadatak jednog takvog tijela. Odlučivanje međutim mora biti takvo da jamči zaštitu različitih prava koja se nalaze u balansu. I zaštite privatnosti i interesa, javnost ima pravo znati. Ali tu onda imamo i mogućnost zapravo zaštite u više razina, na više instanci pa i sudske zaštite. Mi smo dosada previše se oslonili bili na sudsku zaštitu u primjeni ovog zakona što se nije pokazalo naročito efikasnim. Jer dok vi dobijete svoje pravo sudskom postupku to je u većini slučajeva već potpuno u političkom i stvarnom smislu irelevantna stvar. Morat ću vrlo brzo završiti pa zato ću samo spomenuti i zadnje pitanje koje je vrlo važno, a radi se o testu javnog interesa, odnosno onog što se zove u engleskom … Mi u ovom zakonu imamo naznaku mogućeg priznanja jednog takvog principa a to je načelo da u slučaju dvojbe prednost ima javni interes. Važno i pohvalno. Zahvaljujem se na strpljenju i molit ću da se u raspravi ove stvari uzmu u obzir. Sljedeći klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Ispričavam Oprostite poštovani zastupniče prijavljena je bila replika poštovanog zastupnika Davora Ive Stiera. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo vrlo kratko profesore spomenuli ste sve razloge zašto je ovaj zakon itekako važan za razvoj zapravo demokratskog društva iz onih čak i povijesnih primjera pa do naših iskustava u RH. Ja bih samo dodao jednu vanjskopolitičku dimenziju, pojačao ovo. To jest jedan od zakona koji se evo donosi i u okviru ovih 10 točaka koje je komisija nabrojila u Izvješću o monitoringu od 10. listopada. Utoliko sami ste spomenuli da tražite da Vlada razmotri još i neka rješenja. Mi ćemo opet sa strane Hrvatske demokratske zajednice isto tako upozoriti na neke točke koje traže razmatranje i nadamo se da …/Govornik se ne razumije./… do drugog čitanja, ali smatram da moramo imati u vidu i to ajmo reći sa taktičkog aspekta da što prije ispunimo sve te točke. Time ćemo ojačati i naše pozicije prilikom postupka za ratifikaciju našeg pristupnog ugovora u onim državama članicama koje još nisu to učinile. To je naravno sada još jedan aspekt, ne kažem da je glavni aspekt. Mi ovaj zakon moramo donijeti zbog toga što on je bitan za razvoj naše demokracije, ali mislim da je vrijedno spomenuti i tu vanjskopolitičku dimenziju ovoga zakona. Hvala vam. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se poštovanom gospodinu Stieru, sasvim prihvaćam vašu repliku. Do ispuštanja ovog elementa nije došlo zbog toga što o njemu nisam vodio računa nego zbog ograničenja vremena. Da, doista je vrlo važno da što prije taj zakon bude donesen. Ali i to da poštujemo prije svega savjete i kriterije koje nam stručna javnost u ovom smislu nudi jer samo to će zadovoljiti naše uvjete u ispunjavanju obaveza koje smo prihvatili. Brzina i poštivanje europskih standarda je nešto što mislim je glavni naglasak u ovoj raspravi. U raspravi ja naravno želim da se izbjegnu politički tonovi koji su bili recimo u ranijoj tako prisutni jer ovdje se radi o zajedničkom interesu i ispunjavanju ovako važne obaveze. Hvala lijepa. Možemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika. Sada je zaista na redu poštovani zastupnik Branko Vukšić u ime kluba Hrvatskih laburista. Izvolite. kolegice i kolege. Prije svega da kažem da će Hrvatski laburisti – Stranka rada podržati ovaj prijedlog. Kaže se tko raspolaže informacijama vlada svijetom. Ali, isto tako tko taji informacije pred javnošću taj sasvim sigurno lakše vlada i manipulira, ali to radi na nedemokratski način i vidjeli smo često primjere da i loše završava svaka takva vlast. Zakon o pravu na pristup informacijama je zapravo jedno povećalo. Tim zakonom je javna vlast pod povećalom. Ono što je rekao prije prof. Kregar i što je govorio gospodin Stier važna je brzina, važno je što prije donijeti taj zakon jer je u interesu svih nas i u Saboru, a naročito građana RH. Taj Zakon o pravu na pristup informacijama je zapravo temeljni zakon kojim se omogućava nadzor tijela javne vlasti što je jako bitno. A od koga? Od građana, ili i od građana što je vrlo važno. Temeljni zakon je za suzbijanje korupcije. Ja bih čak rekao da je ovo antikoruptivni zakon jer kad građani kontroliraju na ovaj način vlast i zato jest ovo dobar zakon kao što je bio 2003. kao 2003. kao dobar početak zakon i slažem se sa prof. Kregarom i sve one izmjene koje su nastale do ovoga zakona i ovaj zakon koji je na snazi. Međutim, zašto se mijenja ovaj zakon? Mijenja se zato što je neusklađen sa Ustavom jer se sada važećim zakonom uskraćuju neka ustavna prava. I zato je nužno ovaj zakon što prije donijeti i ako je moguće i popraviti. Sloboda informiranja a onda i dostupnost informacija ili dostupnost informacijama što je vrlo važno posebno onima kojima raspolažu tijela javne vlasti bilo lokalne, regionalne ili nacionalne temeljno je ljudsko pravo, temeljno građansko pravo. U ovome prijedlogu Zakona o pravu na pristup informacijama govoriti ću sa dva aspekta. Prvi je ograničavanja prava pristupa službenim dokumentima koja moraju biti jasno propisana. Druga je povjerenik odnosno za sada neovisno tijelo koje je u ovom slučaju Agencija za zaštitu osobnih podataka. Prvi aspekt govori o klasifikaciji dokumenata, zapravo što treba biti propisano ovim zakonom ili zakonom koji se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Mi smo malo prije govorili zapravo cijeli dan se govorilo o registru. Ovaj zakon prije smo s kolegama raspravljali se jednako tako tiče i onoga zakona, tiče se zapravo odluke o tome hoće li biti dostupan registar javnosti ili neće. Što je s onima koji ne žele da se njegovi osobni podaci nađu u tom registru? U tome zato još jedanput molim da se ne donose na prečac odluke nego da se uvaže argumenti i jednih i drugih. Dakle ovaj se zakon tiče i popisa branitelja koji zadire u područje zaštite osobnih podataka pa da ne bi onda ispalo na kraju da je popis branitelja donesen protuustavno. U članku 1.stavku 4. Kaže se "Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno obavještajni sustav RH". Vrlo je Vrlo je važan odgovor na pitanje hoće li klasificirani podaci i podaci koji su označeni određenim stupnjem tajnosti ići na test javnog interesa pod pod neovisnim tijelom? To je ovo što je prof. Kregar rekao da je njegova zadnja treća točka. To je jedno od najvažnijih pitanja. Što je interes javnosti i kada se može javnosti uskratiti određena informacija? Ili ćemo dopustiti ako nema klasifikacije ako nema mogućnosti da se preispita jeli nešto tajna ili nije tada ćemo dopustiti da državna tijela ili tijela lokalne samouprave ili moćnici u lokalnoj samoupravi ili birokracija lupaju pečate s natpisom tajno. A koje to dokumente? Sve one dokumente koji bi mogli kompromitirati ili otkriti ono što javnost ne treba znati a zapravo nije tajna. Riječ je ono što sam rekao ovo jest i antikoruptivni zakon. Uostalom institucija se može žaliti te na Upravnom sudu osporiti skidanje tajnosti s dokumenta odnosno daljnje nedostupnosti dokumenta javnosti. I za to postoje ovdje točno određena procedura propisana u zakonu. U članku 63.koji 63.koji sam nazvao alternativni članak kaže se "Agencije za zaštitu osobnih podataka obavljat će poslove neovisnog tijela do imenovanja povjerenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka". Hrvatski laburisti-Stranka rada se zalažu da se uvede institucija povjerenika. O tome smo nešto govorili i na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije s tim da je na tom odboru su kolege iz HDZ-a predložile da se taj povjerenik bira dvotrećinskom većinom u Hrvatskome saboru. Dajem na razmatranje takav prijedlog, mi se Hrvatski laburisti s tim prijedlogom slažemo i predstavnicima iz ministarstva koji će nadam se uvažiti primjedbe one najznačajnije i uvrstiti ih u konačni prijedlog zakona. Znači nema bojazni da će biti zatajene informacije koje nisu za svačije uho i za svačije oči po mišljenju moćnika ili neke od institucija. Zapravo i dalje su najveći problemi vezani uz pravo na informiranje, prvo nepostojanje političke volje, to smo vidjeli i iz izvješća agencije kada, čini mi se da smo proljetos o tome raspravljali, samovolja političara i samovolja birokracije. I drugo što je jako važno i najvažnije o čemu treba i ministarstvo i ostala tijela, a trebaju čuti i oni koji rade u javnim medijima čuti a to je neinformiranost građana o tome kakva sve prava imaju i što sve mogu dobiti na uvid i kakvim se informacijama mogu služiti da bi im svakodnevnica bila lakša, bolja sve ono što mogu ostvarivati uz pomoć informacija koje se često uskraćuju iz njihovog neznanja. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo jednu prijavljenu repliku. Poštovani zastupnik Josip Kregar. Izvolite. stvari koje ste naveli. Ja mislim da je ovaj dio koji se tiče razloga za i ograničenja prava na dostupnost informacija napravljen u skladu sa međunarodnim dokumentima i tu neće biti većeg popravljanja. Ali ono što se možda može još preciznije reći, je postupak utvrđivanja, zapravo prioriteta u testu javnog interesa. Prioritet ima u tom testu uvijek pravo saznati saznati o čemu se radi, jedino ako se ne nanosi, zato se to i zove…/Govornik se ne razumije/… jedino ako se ne nanosi veća šteta tim i ovdje na to formulacija indicira. I oprostite dvotrećinska većina mi se čini za takve izbore pomalo neprikladnom, jer ipak živimo u svijetu pa i u Parlamentu stranačkih i drugih podjela pa i sama većina od ukupnog broja zastupnika jedan važan faktor pritiska na usklađivanje i kompromis. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Poštovani gospodine Kregar, vi znate da se uvijek oporba bori da to bude dvotrećinska većina kako bi ona mogla sudjelovati u odlukama, a većina se bori zato da donese sama odluke što je legitimno. Slažem se s vama, vrlo je važna klasifikacija, ali mora se znati to, da informacije koje nisu za uši i oči javnosti da uvijek se može tražiti što je propisano ovim zakonom, mišljenja ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost sukladno zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, tako da institucije koje se boje da će otići tajne u javnost su zaštićene i ovim zakonom i ovim propisima. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo raspravu o klubovima. Sada je na redu HSU,

Ustav RH zajamčio je pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Stoga poštivanje ljudskih prava među kojima i prava na pristup informacijama, ujedno i poštivanje vladavine Ustava, temeljenog pravnog dokumenta svake civilizirane države. Pravo na pristup informacijama je pravo koje je regulirano i Ustavom i zakonom. Donošenje novog Zakona o pravu na pristup informacijama držimo nužnim zbog prilagodbe današnjem vremenu i novinama koje su na tom području uvedene u europskom zakonodavstvu. Prijedlog novog zakona svakako unapređuje postupke vezane uz pristup informacijama u RH. Pri tome treba voditi brigu o provedivosti zakona te jasnoći odredaba koja ne ostavlja mogućnost višestrukog tumačenja. U prijedlog zakona ugrađena je Direktiva 2003. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora što je bitna novina u odnosu na važeći zakon. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2010. propisano je da nadzor nad provođenjem ovog zakona od dana 2. siječnja 2011. godine obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, umjesto do tada nadležnog Ministarstva uprave. I ovim prijedlogom zakona kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama određena je Agencija za zaštitu osobnih podataka uz navođenje alternative da poslove poslove neovisnog tijela obavlja povjerenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka. Agencija za zaštitu osobnih podataka je osnovana za nadzor nad obradom osobnih podataka Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Ovlasti i nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka u primjeni Zakona za zaštitu osobnih podataka su propisane vrlo detaljno, što upućuje na složenost materije ali i na važnost koju je zakonodavac dao području zaštite osobnih podataka i privatnosti. Kraj tako propisanih ovlasti i zaduženja Agencija sasvim sigurno nije u stanju izvršavati svrhu i smisao radi kojih je donesen Zakon o pravu na pristup informacijama. Iako je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao tijelo koje je važećim zakonom određeno za obavljanje poslova neovisnog tijela steklo u tom smislu već određeno iskustvo, postalo prepoznatljivo u javnosti i ima osposobljeni kadar za obavljanje tih poslova pa bi se u najkraćem roku i uz najmanje troškove prilagodilo potrebama novog zakona, a europski je trend upravo objedinjavanje zaštite osobnih podataka i pravo na pristup informacijama pred jednim tijelom, sklonije smo podržati alternativni da poslove neovisnog tijela obavlja povjerenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka. Svjesni smo da to predstavlja dodatne troškove radi osnivanja ureda povjerenika, zahtijeva određeno vrijeme potrebno za osnivanje, te odabir i edukaciju osoblja, ali vjerujemo da bi se na taj način pridonijelo kvaliteti rada. S pravne strane postavlja se pitanje zakonitosti, propisivanja novih ovlasti agencije osnovane Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno je li uopće pravno dopustivo propisivanje ovlasti drugim zakonom istog ranga Zakonom o pravu na pristup informacijama? U svakom slučaju bitno je osigurati neovisnost i nepristranost navedenog tijela. Načelna primjedba prijedloga zakona usmjerena na nedostatnu mogućnost ostvarivanja nove gospodarske i financijske vrijednosti koja bi mogla uslijediti dostupnošću javnih informacija i posebno ponovnom uporabom informacija tijela javnih vlasti. Novi pokazatelji Europske komisije jasno kazuju da je informacija vrijednost koja uspostavlja temelje za razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju inovacijama. Klub zastupnika HSU podržat će donošenje ovog zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sada je na redu klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na početku rasprave istaknuo bih da je zakoni do sada koje smo imali o pravu na pristup informacijama nisu bili tako loši, nego ovaj zakon koji je pred nama slijedi trenutak vremena u kojem živimo i potrebe gdje treba nadograditi neke nove sustave o pravu na pristup informacijama sukladno našim europskim obvezama. Zakon koji je Ustavni sud ukinuo nije sam po sebi bio loš zakon, nego je zakon pri izglasavanju u Hrvatskom saboru nije imao potrebitu većinu glasova, kao takav je prošao, Ovo što je pred nama, pravo na pristup informacijama, sloboda informiranja, odnosno pravna dostupnost informacija jedna je od temeljnih ustavnih prava. Mišljenje našeg kluba da je ovo jedan od zakona gdje se ustvari svi klubovi trebaju složiti gdje je on od iznimne važnosti, prije svega za naše građane i za sve one na koje se ovaj zakon treba i na koje se ovaj zakon odnosi. Tijela javne vlasti, njihov rad, njihove djelatnosti, njihovi akti sve ono što se tiče naših građana, trebaju biti dostupni našim građanima u svakom trenutku, pa bi trebalo biti što manje onih informacija koje su tajna i koje naši građani ne bi smjeli znati osim osnih koji zaista ugrožavaju nacionalnu sigurnost i koji su kao takva prijetnja za RH. Mi se zalažemo za to da taj katalog informacija koje se predlažu u ovom prijedlogu zakona da se razmotri, i to da se neke informacije i one koje možda u ovom prvom čitanju zakona nisu stavljene nisu stavljene i prošire i da bude što veći taj katalog javnih informacija koje tijela javne vlasti trebaju učiniti na zakonom predviđen i dopušteni način, je što je, u ovom Zakonu su jasnije definirani pojmovi koji dosadašnji prijedlozi zakona i dosadašnji zakoni nisu imali. Dobro je da se definira pojam što je to tijelo javne vlasti i proširenje tijela javne vlasti. Dobro je da se stručno definira pojam informacije, što ona zaista je i što u svom obliku informacija kao takvu čini. zaštitu osobnih podataka, je recimo, bilo bi dobro da se Agencija za zaštitu osobnih podataka i da se ova alternativa o imenovanju povjerenika za informacije zaista razmotri i da se ta dva tijela Agencija za zaštitu osobnih podataka koja već do danas ima iskustva sa osobnim podacima i u radu sa osobnim podacima spoji s tim povjerenikom za informaciju, jer smatramo da je to prvo rješenje da bi povjerenik za informiranje informiranje i zaštitu osobnih podataka koji je predložen u ovom prijedlogu zakona u prvom čitanju kao alternativa, bilo dobro jer bi to novo neovisno tijelo možda spajanjem tih ingerencija agencija za zaštitu osobnih podataka i povjerenika za informacije, to bi bilo u skladu i sa našim europskim obvezama i sa direktivama EU ali jedno tijelo koje bi nastalo već na temelju iskustava Agencije za zaštitu osobnih podataka tako da bi se uz manje napore povjerenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka i ovo povjerenik za pravo za informiranje je povjerenik, zaista bi bilo kao alternativa dobro i smatramo da bi mi to kao klub podržali. Jel već imamo agenciju, agencija ima iskustva, već postoje ljudi, ono što je, možda dodatno treba učiniti napore, to je da se još dodatno obrazuju, informiraju oni koji, rade rade u dosadašnjoj Agenciji, ali svakako smatramo da bi to bila jedna od dobrih alternativa za ovo rješenje. Isto tako dane ovlasti drugostupanjskom neovisnom tijelu da postupa po postupcima za zaštitu na pravo na informaciju. To je isto dobro, to smatramo da to treba podržati. Ono što treba procijeniti to je ovaj test interesa javnosti, rekao sam u početku da bi taj interes javnosti trebalo svakako staviti u prednost jer da nema ni svrhe sam zakon ako ga u nekim prevelikim količinama ograničavamo, onda zaista ograničavamo naše građene. ako ćemo procjenjivati test interesa javnosti svakako da bi interes javnosti trebao biti ispred nekih drugih interesa osim ako se zaista ne radi o nacionalnoj sigurnosti. Isto tako vidimo da je i kroz povijest i kroz povijest europskih zemalja, da je pravo na pristup informacija jedno od temeljnih ustavnih prava pa isto tako i mi smo na pragu toga da ovo pravo je zaista ustavno pravo i rekao sam da naša zakonodavstva već sada su imala dobra rješenja, ovo je sada samo jedno od rješenja koje je dakle u suglasnosti sa Europskim direktivama i klub HDSSB-a u ovom prvom čitanju zakona ovaj zakon podržava i smatramo da će još neka rješenja koja će doći u raspravu i ove alternative koje su nam o kojima ćemo raspravljati ovdje u sabornici i na odborima pomoći da imamo jedan dobar zakon o kojima bi se svi klubovi zastupnika bez obzira trebali složiti da zaista donesemo jedan temeljni, čvrsti dobar zakon, a prije svega zakon koji će služiti interesima našim građanima koji su nas zastupnike izabrali u ovaj Visoki Dom. Hvala lijepa.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predsjedniče predlagatelja, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama nedvojbeno složit ćemo se i mi u klubu HDZ, potreban je i to bez sumnje kako bi tijela javne vlasti bila otvoreno prema javnosti u čijem interesu na kraju svega trebaju i djelovali. Međutim, novi koncept zakona donosi puno nejasnoća, birokratskih prepreka i novih troškova. Dosadašnji je zakon definirao tijelo koje provodi zakon, Agenciju za zaštitu osobnih podataka i doista nije dobro artikulirano koji je stvarni razlog predlaganja povjerenika za informiranje a nudeći alternativu predlagatelj očito ni sam nije do kraja siguran što bi zapravo mijenjao. Tim prije što u tekstu predlagatelj kaže kako za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva, međutim eto većina odboru, odnosno tijekom rasprave po odborima bilo je razvidno, što mislim da će i danas se potvrditi, da zapravo treba novih sredstava jer potrebna je nova edukacija, prostorni uvjeti, dodatni stručni kadrovi, predviđeno je uvođenje inspektora, informiranje građana i u svakom slučaju to sve znači novo zapošljavanje, u konačnicii nove troškove i mogli bismo reći ne baš racionalno korištenje proračunskih sredstava. Što se tiče tijela javne vlasti, odnosno njihovih obveza, bilo bi dobro da netko objasni formulaciju iz članak. 10 koja kaže da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretražljiv način zakone i Doista, trebalo bi utvrditi što znači ovo lako pretražljiv način, mislim da ovakva formulacija ne bi trebala ostati u Zakonu. Osim toga, trebalo bi se objavljivati i nepročišćene neslužbene propisa zamjenu tekstova. Pa ja pitam tko zaboga objavljuje na službenim stranicama neslužbene tekstove, pa molim isto da pogledate ovaj članak, to je dakle članak 10. smatram da je to protivno svim normama. Nadalje tijela javne vlasti svojim će općim aktima utvrditi način uvida javnosti u njihov rad što smatram da je nepotrebno birokratiziranje i proizvodnja novih akata, već to zakon na neki način definira. Način ostvarivanja prava na pristup informacijama imao je prigode biti usavršen, dorečen, a ovako čini mi se, zapravo je postao zamršen i nedorečen. Tako je potpuno nejasno, primjerice na koji će način službenik utvrditi identitet osobe koja putem telefona izjavljuje zahtjev ili ako vam, kao što je bilo slučaja, primjerice google 26

Ako netko zatraži kopije, npr. 120 stranica nekog dokumenta, tijelo javne vlasti ima pravo ostvariti naknadu stvarnih materijalnih troškova. Ovo isto smatramo da treba doraditi, nije definirano. Imat ćemo kako piše cjenik koji će propisati neovisno tijelo, pa će to valjda biti neki dokument na više stotina stranica, jer će pisati ako je to jedna stranica, ako je obostrana stranica, ako je u koloru, ako su to karte. doista treba jasnije definirati što to znači. I osim toga, moje pitanje je na koji će način pružatelj informacije izdati račun. Primjerice, na koji će način Ured predsjednika Vlade izdati račun za neku informaciju koja je sukladno zakonu tražena, izdata na na 500 stranica, kopirana obostrano, ili ne, u koloru ili ne, dakle molim predlagatelja da to još doradi. Novina je i pravo na ponovnu uporabu informacija i u članak. 29 stoji da treba utvrditi je li informacija upotrebljena u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Što je i po kojem kriteriju komercijalno, a što nije? Cijeli je članak zapravo sasvim nejasno napisan pa tako i u stavku 2. u svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti piše, će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije ako to uključuje veći napor od jednostavne radnje. Ja vas lijepo molim, o kakvim naporima govorimo? Nisam nigdje vidjela da postoji gradacija napora od najlakšeg napora do najtežeg napora. Tko će utvrditi taj napor, pa vas molim da bez previše napora pokušate ili ovaj članak izbaciti ili ga do drugog čitanja urediti kako treba. treba. Kreativnost dolazi do izražaja i u nadzoru nad provedbom zakona, tu je isto nešto novo osmišljeno, pa primjerice tako da bi inspektori trebali djelovati unutar neovisnog tijela ako bi to neovisno tijelo bio povjerenik, onda bi on dakle imao vlastitu inspekciju. Molim da se to isto pojasni, mi smo tako to razumjeli. Za inspektore, ako želite biti inspektor, možete konkurirati sa svim završenim fakultetima. Međutim ako želite biti povjerenik ne piše morate li imati i koju stručnu spremu, morate li imati završen fakultet, ne morate imati, ne predviđa se način izbora, mandat a navodi se kako bi se njemu davanjem zakonskih ovlasti zapravo snažila funkcija. Što se tiče povjerenika za informiranje nema zapravo argumenata zašto bi on ovakvim prijedlogom bolje provodio zakon od sadašnje Agencije za zaštitu osobnih podataka. Službenik za informiranje, imali smo i dosada, dakle službenika za informiranje imat će vrlo širok krug tijela javne vlasti, pa samim time morat će imati kvalificiranog stručnjaka koji će morati procijeniti i tekst razmjernosti javnog interesa. Samim time morat će znati procijeniti i pitanja jesu li ona od nacionalne sigurnosti ili nisu. Sve to zahtijeva naravno i dodatnu edukaciju, a bez ikakve namjere da nekog uvrijedim, primjerice jedno komunalno poduzeće ili bilo koje tijelo javne vlasti koja već jesu predložena zakonom, svako tako tijelo morat će imati povjerenika i on će doista morati biti osposobljena osoba za davanje odnosno prosudbu takvih informacija. Zakon o pravu na pristup informacijama alat je koji bi svima trebao omogućiti dostupnost informiranja. Međutim bez obzira na njegovu dugotrajnost možemo već sada reći koliko jest na ovoj našoj demokratskoj sceni u Hrvatskoj od njegovog prvog donošenja, više od 50% građana zapravo ne zna da on uopće postoji. Posebice ne znaju to građani na onim nižim razinama, pa ćete tako vidjeti kada imamo izvještaje o ostvarivanju prava na pristup informacijama da zapravo u nekim gradovima ili općinama, da ne govorim, nema da uopće itko ikoga išta pitao. Dakle i na tome trebamo poraditi i zato će sigurno trebati dodatna sredstva. Ovakav prijedlog smatramo mi u klubu HDZ do drugog čitanja treba učiniti provedivim i svjesni smo činjenice da je ovaj zakon jedna od deset točaka na koju je upozorila i Europska komisija i treba ga, smatramo ojačati, zato i iznosim sve ove nejasnoće koje smo uočili do sljedećeg izvješća, odnosno što se tiče zakona do njegovog drugog čitanja. Ovakav zakon naravno nužan je u svakom uređenom demokratskom sustavu i mislim da tu nema prijepora, ali ćemo zasada izraziti svoju suzdržanost što se tiče njega. Netko je rekao da je važna brzina donošenja zakona, no još je važnije zakon učiniti provedivim, poboljšati ga, uočene uočene nedostatke ispraviti do drugog čitanja i omogućiti da doista tijela javne vlasti budu u službi građana, da se u njega ukomponira sve ono što su govorile nevladine udruge ili iz svih segmenata društva primjedbe koje su dolazile i zato molimo da se ovo shvati dobronamjerno. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra. HNS podržava donošenje ovog Zakona i naravno sasvim je jasno budući da

pojedini tehnički detalji. Ustvari operativni detalji vezano za ovaj zakon urede. Međutim više bih htjela reći u ime kluba HNS o značaju ovog zakona i pomalo smo mi u stranci žalosni. Prošlo je tako puno godina u kojima smo se borili s time da li našim građanima omogućiti pravo na pristup informacijama na ovaj način kako predlažemo u ovom zakonu. Ovo su standardi, najviši standardi ljudskih prava, ovo su standardi najrazvijenijih demokratskih zemalja, ovo su standardi jedne zajednice u koju ćemo ući 1.7. sljedeće godine. Stara izreka „Informacija je moć“, već je neko ovdje u raspravi to rekao, ali koja je informacija moć. Informacija koja je teško dostupna, ta informacija je moć. Informacija koju svi znaju naravno obično nije toliko važna da bi nekome mogla dati moć i upravo ovaj zakon je na tragu toga da se ovo društvo demokratizira, na tragu toga da se u našem društvu suzbije što je moguće više korupcija. Nije dugo, nažalost iza nas vrijeme u kojem je informacija iz javnih institucija, iz tijela državne uprave, samouprave, iz državne vlasti, ta javna informacija bila gotovo nedostupna, odnosno nemoguće dostupna, ne samo našim građanima znači običnom građaninu, nego čak i sredstvima javnog informiranja koje su obično vrlo uspješni u istraživanju informacija koje su nedostupne. I sreća je da smo ako nismo imali ovaj zakon, imali otvorene medije, otvorenu javnost koja je ako ništa drugo uspjela upozorit na pojedine informacije koje su se nažalost i svjedoci smo toga u ovom vremenu, kasnije ispostavile kao informacije koje su bile izuzetno značajne, a koje su donošene na zatvorenim sjednicama vlada, poglavarstava da ih sad ovdje ne nabrajamo, jer mislim da većina nas zna o čemu govorimo. Osim što je znači bitna, u kontroli odnosno ključnih institucija kao što je Vlada, kao što je uvaženi Dom, časni Dom kao što su pojedina ministarstva pa i neke velike samouprave. One su naprosto važne za građane, za njihov svakodnevni život, naprosto je nevjerojatno koliko vremena naši građani moraju utrošiti da bi došli do najobičnijih informacija, odnosno najpraktičnijih najpraktičnijih informacija za svoj svakodnevni život, počevši od toga na koji način ishodit neke osnovne temeljne dokumente, osobne dokumente, pa do toga na koji način recimo otvoriti otvoriti poduzeće, imati uvid na istom mjestu u zakon koji to regulira, ali naravno i sve pravilnike i sve odredbe koji su ili podzakonske akte koji reguliraju neki postupak koji bi trebao biti dostupan građanima i ne samo dostupan nego bi morao biti ažuriran. Jer nažalost čest je slučaj da su neki od tih podataka i dostupni u ovom trenutku, međutim nisu ažurirani. Ono što se ne može na taj način dobiti i do sada su se naši građani obraćali tijelima javne uprave, javnim institucijama, međutim vrlo često bezuspješno i podaci koje su pokazala određena istraživanja unatrag nekoliko godina, a recimo prošle godine zapanjujući podatak da je recimo 350 takvih zahtjeva, nije apsolutno naišlo na nikakav odgovor, a radilo se o sasvim praktičnim i rekla bih tako običnim ljudskim potrebama i informacijama za osobnu upotrebu, znači to je apsolutno nedopustivo. Donošenjem ovog zakona mi u HNS-u smatramo da osim što ćemo u bitnom dijelu otvoriti javnosti i stvoriti jedan transparentan odnos javnosti i tijela odnosno tijela javnih institucija, znači ipak ćemo uspjeti uključiti naše građane i približiti im tijela javne uprave na jedan, ja se nadam kvalitetniji način iako za to će trebat određeno vrijeme jer mi temeljem ovog zakona ćemo imati jako puno mogućnosti za koje treba naravno, stvoriti određene preduvjete. Naime mi još uvijek nemamo preduvjeta u pojedinim lokalnim samoupravama u našoj državi da to na efikasan način odradimo. Ono što još želimo naglasiti, što je prednost ovog zakona, ovo je ustvari jedna mala reforma javne uprave, možda i velika jer nešto tijela koja će na ovaj način bit izložena ustvari sudu javnosti i dostupna na neki način našim građanima istovremeno će ti građani ustvari bit kontrolni mehanizam efikasnosti efikasnosti rada tih tijela. To je nešto za što se HNS zalagala unatrag 10, 15 godina i stalno smo govorili da ta dvosmjerna komunikacija između građana i javne uprave i njena efikasnosti i dostupnost je nešto što je preduvjet da ova država ide naprijed. I zato smatramo da će ovaj zakon imati i vrlo, vrlo značajne gospodarske efekte, jer vi znate da jedna od najvećih zamjerki našoj državi, upravo u ovom monitoringu, to da ne stvaramo povoljno investicijo okruženje, a dio te priče oko investicijskog okruženja je i na dostupnost, nedostupnost nedostupnost informacija u nekakvom realnom vremenu, odnosno vremenu u kojem se neka informacija može iskoristi i u ovom gospodarskom gospodarskom segmentu. Znači ako se budemo držali ovih okvira, ako se budemo držali ovih rokova koji su predviđeni zakonom, ako popravimo i neke tehničke detalje unutar zakona za koji smatram da već je i samo ministarstvo ih uočilo. Mislim da ćemo u narednom periodu i primjenom ovog zakona učiniti važne, važne iskorake koji će popraviti našu sliku i onih koji nas promatraju izvana, ali i naših građana i stav naših građana prema javnoj upravi i institucijama javne vlasti u Hrvatskoj. Evo stoga će HNS podržati ovo prvo čitanje, ovaj zakon u prvom čitanju nadajući se da sve ono što su ovdje bili konstruktivni prijedlozi će biti uvaženo do sljedećeg čitanja. Hvala lijepa. Hvala i vama. Time smo iscrpli listu klubova prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od deset minuta. Prva je na redu poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Na samom početku izlaganja želim reći da ću naravno podržati ovaj zakon u prvom čitanju i to zbog toga, a kao što su rekli i prethodnici i prethodnice, što se ovim zakonom u velikoj mjeri podiže demokratičnost i civilne vrijednosti društva u kojem živimo. I moje je mišljenje da problem sa pravom na pristup informacijama i do sada nije bio loš zakon koji je još uvijek važeći, iako su postojale određene i postoje određene nedorečenosti u ovom zakonu, ali na njih se može pozvati netko tko je prilično zlonamjeran i manilipulaktivan u smislu neprovedbe ovog zakona već je ključni problem sa pravom na pristup informacija upravo loša ili čak uopće neprovedba ovog zakona. Bojim se da se ta opasnost na žalost neće izbjeći niti sa donošenjem ovog zakona i to u prvom redu zbog toga što su sankcije za ona tijela javne vlasti koje su obavezne provoditi ovaj zakon po mojem mišljenju, a uobličene su u financijske kazne koje idu od tisuću do 100 tisuća kuna premalene i zbog toga smatram da ne bi bilo loše da se na neki način čelnike ili tijela javne vlasti koji ne provode ovaj zakon pokuša sankcionirati i možda sa određenim političkim sankcijama, jer kao što je više puta rečeno tijekom ove rasprave, ovaj zakon je doista ključan u smislu borbe protiv korupcije, ali i podizanja demokratičnosti i civilnih vrijednosti u društvu. Presudna za provedbu ovog zakona u svakom slučaju je politička volja i meni je izuzetno drago što se vidi da Vlada RH ima stvarno političku volju da se podignu standardi u smislu provedbe prava na pristup informacijama. Međutim postavlja se pitanje da li će se ta politička volja sa Vlade RH prenijeti i prevesti i na druga tijela javne vlasti a danas i trgovačka društva koja su obveznici davanja informacija prema ovom zakonu. Jako mi je drago što je u članak. 5 znatno preciznije navedena su ta tijela javne vlasti koja su dužna davati informacije nego što je to I s obzirom da imamo tu važnost zakona kao jednog temeljnog demokratskog prava prava svakog građana ja vas doista molim da razmotrite da li je ikako moguće možda ojačati ove sankcije nad tijelima javne vlasti, kažem koje idu od tisuću do 100 tisuća kuna bez obzira što se možda 100 tisuća kuna u ovom trenutku čini jako velikom svotom s obzirom da se tom svotom kažnjavaju tijela javne vlasti, da to neće biti novac koji će davati ljudi iz svog džepa. Pitanje je koliko će to biti u stvari i učinkovito. Po mojem mišljenju u zakonu nije dovoljno precizno određena razlika između vlasnika informacije i tijela javne vlasti koje je obvezno dati neku informaciju. Iako čl. 20. u st. 2. govori o slučajevima poslovne tajne ili profesionalne tajne, zakon nije dovoljno precizan za druge okolnosti ili tzv. sive zone. Naime u slučajevima kada se radi o poslovnim odnosno profesionalnim tajnama, tijela javne vlasti koje raspolažu sa nekom inforamcijom koja nije njihova, trebaju obavijestiti o tome korisnika prava na informaciju i onda vjerojatno jer se podrazumijeva da će tijelo javne vlasti koje je vlasnik same informacije, odlučiti o tome da li će dati ili neće dati tu informaciju. Tu bih navela npr. jedan slučaj, npr. neko ministarstvo u svom svakodnevnom radu dođe u posjed i raspolaže sa informacijom koja recimo u inspekcijskom nadzoru, posjed informacije koja je vlasnik neka županija ili neki sud npr. i sad u svom obraćanju ministarstvu korisnik prava informacija traži tu informaciju od ministarstva. Takva se informacija ne mora nužno smatrati poslovnom ili profesionalnom tajnom. U najvećem broju slučajeva vjerojatno se i ne radi o tome, zakon u ovom slučaju ne definira da li je tijelo javne vlasti dužno dati tu informaciju korisniku prava na informaciju, ili će ga u tom slučaju usmjeriti prema onoj instituciji koja je vlasnik informacije. Pozitivno je što se u zakonu faktički nabraja koje sve dokumente odnosno podatke ili informacije tijela javne vlasti trebaju objaviti na web stranicama. Mislim da će to u velikoj mjeri smanjiti broj zahtjeva koje građani upućuju tijelima javne vlasti i dobro je da svako tijelo javne vlasti zna točno što je njegova obaveza da na svoje web stranice postavi u tom smislu. Članak 18. govori o podnošenju zahtjeva ali ne definira mora li se korisnik prava u zahtjevu pozvati na Zakon o pravu na pristup informacijama ili će se bilo koji zahtjev, znači za informacijom smatrati kao zahtjev na pravo na pristup informacijama što je sada recimo slučaj, pa možda ne bi bilo loše da se i to definira u zakonu. U praksi, barem je to moje iskustvo iz ministarstva se upisuju kao zahtjevi samo oni upiti koji se pozivaju na Zakon o pravu na pristup informacijama, pogotovo ukoliko se oni podnose putem putem recimo telefona, a što je iz samog ovog zakona vidljivo da bi se trebalo napraviti službena bilješka o tome i naravno da bi u izvješćima tijela javne vlasti u tom slučaju broj zahtjeva na pravo na pristup informacijama u velikoj mjeri porastao nego što je to slučaj. Primjerice dok sam ja bila ministrica zaštite okoliša, meni su građani jako puno pisali na mail i u svakom slučaju kada sam odgovarala i davala informacije koje su bile vezane uz rad ministarstva, ja sam to prosljeđivala i službenici za informacije, odnosno povjerenici za informacije da ona to također upisuje i to sam tražila i od drugih službenika u ministarstvu, ali nisam sigurna da se to baš radi u svim tijelima javne vlasti na taj način. Moja primjedba na zakon je u ovom uvodnom dijelu gdje kažete da neće biti potrebno dodatna sredstva u proračunu RH jer ja smatram jer ja smatram da će provedba ovog zakona ipak nešto koštati s obzirom da se, barem ja to tako doživljavam, u zakonu spominje i određena inspekcija od tog neovisnog tijela. Koliko je meni poznato, ta inspekcija u ovom trenutku ne postoji. Broj djelatnika u ovoj Agenciji je relativno malen, kao u drugostupanjskom tijelu, pa ja pretpostavljam da će ipak biti potrebno predvidjeti određena sredstva u proračunu za tu namjenu. Kada govorimo o varijantama Agencije ili varijantama povjerenika ja sam znatno sklonija varijanti povjerenika i tu bih podsjetila da je Klub zastupnika i zastupnica SDP-a u prošlom mandatu čak u proceduru uputio Zakon o povjereniku, mislim da je dobro da se taj izuzetno važan, važan čimbenik demokratičnosti društva, civilnih vrijednosti, borbe protiv korupcije ojača sa posebnim tijelom povjerenika, pa evo ga, u svakom slučaju, ja se nadam do ćete do drugog čitanja razriješiti te dvojbe oko toga i moja je želja i moja je nada da to ide ipak u pravcu povjerenika za pravo na pristup informacijama. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo prijavljenu repliku. Poštovana zastupnica Ana Lovrin i njezina replika. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Holy, vi ste s pravom problematizirali nešto,taj problem i ja vidim, a to je razlika između posjedovanja informacije i pravo na raspolaganje tom informacijom. Dakle, s pravom ste postavili pitanje što ako jedno tijelo javne vlasti ima informaciju za koju je zapravo nadležno drugo tijelo javne vlasti. Ja sam također na odboru upozoravala zato na ovu stimulaciju članka 1. koji govori da se ovim zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadziru tijela javne vlasti, javne vlasti, dakle u ovom članku. bi to trebalo precizirati. Ja se sjećam bio je jedan slučaj u Ministarstvu pravosuđa koje je do Upravnog suda došao jer se od nas tražio podatak iz baze podataka koji smo mi fizički posjedovali, dakle imali smo servere u ministarstvu, ali se radilo o sudskom registru. Izvod iz sudskog registra je ovlašten prema zakonu davat samo sud. Naravno, ali nas je korisnik odnosno građanin uporno pitao taj podatak i ja sam tada smatrala da ga ne smijemo dat, jer samo činjenica da ga fizički posjedujemo na serveru, nas ne ovlašćuje da s njime i raspolažemo i zato mislim da bi ovdje trebalo precizirati to posjedovanje i pravo raspolaganja podatkom. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom zastupnika. Sada je na redu poštovani zastupnik Zlatko Komadina, nema ga u dvorani, gubi pravo na raspravu po ovoj temi. Zatim je poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite poštovani zastupniče. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče. Stoljećima je svaka vlast radila djelovala po načelu da otvorena vlast uopće nije vlast. Pravilo je bilo da vlast radi iza zatvorenih vrata, na nekakvim tajnim sastancima bez ikakve mogućnosti javnosti da uopće zna, a kamoli da utječe na to što se događa, što se radi, i koje se i kakve odluke donose. Ako su se rasprave o primjerice novim zakonima ili novim porezima i vodile, vodile bi se iza kulise a prema javnosti se pravilo kao da se ništa ne događa. Čak štoviše, svaka javna rasprava o radu i potezima vlasti doživljavala se gotovo kao veleizdaja jer je bilo nepojmljivo da se vlast u pravilu utjelovljena u nekakvog velikog autoritarnog i nedodirljivog vođu analizira, propitkuje ili kritizira. Srećom takva su vremena izdana. Ustavom RH propisano je: „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.“ Ovakvo ustavno rješenje je u potpunosti usklađeno sa stajalištem u kojem neko društvo da bi ga doista mogli nazvati slobodnim i demokratskim, mora biti potpuno otvoreno prema javnosti. Svi, ali baš svi građani RH imaju pravo znati, što radi i kako radi vlast koju su izabrali. Da takva teza ne bi ostala mrtvo slovo na papiru što je do danas prečesto bio slučaj pred nama se nalazi prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama koji na sustavan, moderan, usudio bih se reći u nekim dijelovima i radikalan način, uređuje što su javne informacije, na koji način se njima može pristupati, odnosno pod kojim se uvjetom i kada može pristupiti ili isključiti pristup određenim informacijama. U kratkim crtama, ovim se zakonom a što je do sada prečesto bio problem definiraju pojedini pojmovi, poput tijela javne vlasti ili informacija. Dosadašnja praksa je pokazala da oni koji su doista tijela javne vlasti više vremena provode u tome pokušajući se izboriti da od sebe otklone obvezu primjene ovakvog zakona nego da građanima daju onu informaciju koju bi građanima trebali dati. Sada smo imali prilike čuti da netko smatra da ako se neka informacija kod njega slučajno nalazi da takvu informaciju građanima ne treba dati. Ja smatram da treba, ako se radi o javnoj informaciji, ako se radi o javno dostupnoj informaciji. informaciji. Nebitno je odakle je došla, da li ju je dostavilo drugo tijelo, drugo ministarstvo, lokalna samouprava ili itd. Ako se neka informacija zakonito nalazi u posjedu određenog tijela javne vlasti, ako ta informacija nije ograničena, onda je tijelo javne vlasti dužno omogućiti građaninu da na upit takvu informaciju dobije. Nadalje, ono što mi je posebno drago, a što je posebno važno, ovim se zakonom detaljno propisuje koje su informacije tijela javne vlasti dužne objaviti na svojim internetskim stranicama. Do sada se i to izbjegavalo, na internetskim stranicama objavljivao ili minimum informacija ili i ono što se objavilo virtualno se učinilo nedostupnim. Nije bilo mogućnosti pretraživanja i ljudi su morali provoditi sate i sate prije nego što bi našli informaciju koja im treba. Nadalje, uvodi se jasna zakonska obveza tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti izrada nacrta i zakona podzakonskih akata, da već nacrte propisa objavljuju na internetskim stranicama radi provođenja javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, da javnost informiraju o provedenom savjetovanju i rezultatima savjetovanja, a posebno i unaprijed objave plan takvih savjetovanja. Javnost ne samo da mora znati što vlast radi, već sa takvim radom vlasti mora biti upoznata na vrijeme kako bi bila upoznata i spremna intervenirati ako smatra nešto neprimjerenim. Nadalje i ovo je posebno važno o tome govorila kolegica Holy, tu je pitanje neovisnog tijela. Ovim se zakonom bez obzira na to da li ćemo ostati kod Agencije ili ćemo pristupiti kreiranju pristupiti kreiranju novog tijela u vidu povjerenika, ojačava tom tijelu njegova ovlast, pogotovo kada odlučuje kao drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi pri ostvarivanju prava na informacije. mišljenja sam da svakako pitanje pristupa informacijama odnosno neovisnog tijela koje će se ovdje brinuti da se te informacije uistinu dostavljaju, da se sa njima radi kako treba, treba regulirati putem neovisnog povjerenika kao svojevrsnog pravobranitelja za pristup informacijama. Podsjetiti ću, prije nekoliko godina Klub zastupnika SDP-a ovom je Domu uputio upravo takav prijedlog zakona o povjereniku za informacije gdje je pripremio i razradio način kako bi taj povjerenik trebao funkcionirati. S obzirom da je alternativa predložena ovim zakonom, upravo na tragu prijedloga Kluba zastupnika SDP-a iz 2010., smatram da bi i u ovome zakonu trebalo odabrati upravo tu alternativu. Povjerenik za pristup informacijama kao personalizirana služba, kao služba kojoj je dostup medijima, dostup javnosti puno veći nego nekoj, nazovimo je tako bezličnoj agenciji, ima puno veće mogućnosti da i svojim radom u javnošću, ne samo kao tijela javne vlasti, nego kao jednog modela upozori na sve što naši građani mogu znati, na sve podatke koji naši građani mogu dobiti. Na papiru već i sada kao što je kolegica Holy istaknula, naš sustav je dobar, al on nažalost kada ga treba provesti u praksi, ne funkcionira tako, i upravo zbog toga smatram da bi formiranje tijela kao što je povjerenik doprinijelo tome da se mogućnost koja postoji, još više približi građanima. Jer nije cilj da mi donesemo jedan ovakav zakon da se sutra pred EU hvalimo da smo nešto poduzeli, da smo mi moderni, da smo mi napredni. Bit ovog zakona je da se odista građanima omogući da dobivaju informacije šta vlast radi, da se građanima omogući da na kratak odnosno na brz, na efikasan način dobiju podatke koji im trebaju. Zbog toga podržavam ovaj zakon u onom obliku koji predviđa uvođenje povjerenika za pristup informacijama, ali smatram da samo donošenje ovog zakona neće biti dovoljno, jer ako donesemo zakon i ne provodimo ga i ostavimo ga kao mrtvo slovo na papiru, e tek onda nismo ništa napravili. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupniče na vaše izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Pa kolega Grbin, ja se evo ne bih sasvim složila u vašem tako širokom pristupu, a vidim da su predstavnici ministarstva kimali glavom što znači da je njihova intencija da obvezu davanja informacija ima baš svako tijelo koje se i u nekom, nekom slučajnošću nađe u poziciji da posjeduje neku informaciju. Zašto je tome tako, jer treba zadržati jednu određenu ozbiljnost poglavito u slučaju testa javnog interesa kada će postojati zapreke sukladno članku 15. o davanju informacija, i kada će onda to tijelo javne vlasti morat procjenjivat procjenjivat javni interes, odnosno razloge za uskraćivanje davanja informacije, naravno sukladno ovom zakonu će prevladati javni interes ukoliko nije, nije teško ovaj neki teški razlog na strani zaštite podatka. Svakako da će to svakako puno bolje znat odmjerit i procijenit tijelo čija je to izvorna informacija i ne vidim razloga zašto se ne bi uputilo na to tijelo čija je to čija je to informacija, jer će u protivnom ovo tijelo javne vlasti koje će možda imat jako puno takvih informacija i neće se moć kvalitetno posvetit tom procjenjivanju bit zapravo, zapravo opterećeno. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Pa ako ste gledali poznati crtani film ili strip Aterixovih 12 zadataka, tada ste sigurno uočili da je najteži zadatak s kojim su se Asterix i Obelix suočili bio da izvuku obrazac 15 A. Trebali su doći u jedno u jedno upravno tijelo i iz njega izvući obrazac, i šta se dešavalo? Na svakom šalteru slali su ih na drugi, jer su se oglasili da nisu nadležni, da li su imali obrazac ili nisu nije bilo bitno, ali je bilo muko moja, prijeđi na drugoga. Ustavom RH propisano je ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerne naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju, te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom. Upravo ova ustavna odredba obvezuje svakoga, svakoga tko ima određenu informaciju koja je javna, javno dostupna i nije tajna da ju da zainteresiranom, odnosno svakom građaninu RH. Hvala lijepa. i vama poštovani zastupniče. Sljedeći za raspravu je poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Čini mi se danas da je rasprava o ovom zakonu ustvari rasprava o formi i sadržaju. Iz nadahnutih rasprava nekih kolega stekao sam dojam kao da mi nemamo Zakon o pravu na pristup informacijama pa da sada po prvi puta reguliramo to područje na opće zadovoljstvo, osobito na zadovoljstvo Europske komisije i svega onog što nam treba i u ovim pristupnim, okončanju pristupnih pregovora i obvezama u zadnjih deset točaka koje su koje su postavljene pred hrvatsku Vladu. Naravno da to nije točno, onda su neki drugi kolege koji su govorili ispravno, govorili i o zakonu iz 2003. i ponovo 2010. godine i mi govorimo o jednom prostoru ili djelatnosti koja je dosta dobro uređena do sada našim propisima. Zašto kažem da je diskusija o formi i sadržaju? Zato što i sada propisujemo formu da bismo zadovoljili neke uvjete koji se pred nas postavljaju, ali je pitanje da li ćemo ostvariti one ciljeve koje bi ovaj zakon trebao ostvariti i da li sadržajno je taj zakon dovoljno kvalitetan da može osigurat ona prava koja ovdje se na neki način apostrofiraju. Kada govorimo o tome da je diskusija o formi ili o sadržaju reći ću da je i ovaj zakon bio na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. To je ono što često proklamiramo kao nešto što je potrebno za donošenje ovog zakona i znamo da je održan i okrugli stol i nekoliko rasprava o tom zakonu, al je zanimljivo da je on postavljen na internetsko savjetovanje Ministarstva uprave i to u razdoblju od 19. srpnja do 20. kolovoza 2012. godine, baš u vrijeme kad svi zainteresirani sjede svakodnevno uz svoje kompjutere i na internetu pretražuju eventualne novosti pa i pristup informacijama koji im je omogućen u tom razdoblju ljetnih suša da što bolje se upoznaju sa tekstovima zakona koje pojedina ministarstva daju. Predlažem da ako ćemo žurit sa drugim čitanjem da svakako bude na internetu oko Božića jer tada većina ljudi će ponovo gledat na svojim kompjuterima tekst o drugom čitanju ovog zakona. Rekao bih da je ovaj zakon, potreba donošenja ovog zakona i ustvari ona ideja koja je postojala i ranije kod donošenja zakona u 2010. godini a to je osnovni prijepor da li je neovisno tijelo koje će se bavit pravom i zaštitom prava na pristup informacijama agencija koja je formirana i koja sada obavlja tu funkciju ili će to biti povjerenik za informacije kako se predlaže i sada u alternativi u ovom zakonu. Jer vjerojatno nismo najsigurniji koje je rješenje bolje. Pa ću ja, ja ću pred nas sve postavit pitanje. Agencija obavlja taj posao 2010. godine. Argumenti su prilično neuvjerljivi. Povjerenik za pristup informacijama bi bolje odgovorio potrebama tog posla, ali mi nitko nije rekao zašto bi to bilo bolje. u situaciji financijskoj u kojoj je naša zemlja razmišljat o tome da formiramo nova tijela javne vlasti, da radimo nove službe, pa čak i one koje se kose sa nekim drugim zakonima i o tom ću nešto reći mislim da je ha u krajnjoj liniji ne baš jako promišljeno rješenje. Ali ako je tako, ako smo mi svi uvjereni da je povjerenik za informacije tijelo koje će bolje osigurati pravo na pristup informacijama onda pitam što ne valja sa agencijom koja je te poslove do sada obavljala. Ta agencija se bavi i zaštitom osobnih podataka. A ako ona nije neovisno tijelo, onda je pitanje kako može raditi zaštitu osobnih podataka, a ne može raditi poslove na zaštiti prava na pristup informacijama. Ako smo se odlučili za povjerenika za pristup informacijama, onda nam možda treba i povjerenik za zaštitu osobnih podataka. Ali onda bi valjalo vidjeti što ta agencija do sada nije dobro učinila učinila da bi se dio njenih poslova sada prebacivao nekom drugom. U svakom slučaju niti agencija, a niti povjerenik s obzirom na sustav državne uprave nisu tijela koja uopće mogu imati svoje inspekcije, a vi ste propisali poseban inspekcijski nadzor i dapače službu koja će u sebi, taj povjerenik u svojem uredu imati inspektore koji će bit neovisni u svom radu itd. itd. Mislim da je ta odredba u suprotnosti sa Zakonom o sustavu državne uprave. Dalje isto tako mislim da s obzirom na Zakon o općem upravnom postupku u ovom zakonu ne treba posebno propisivati postupak kako će ta tijela djelovati, jer je dovoljno da se pozovu onda na zakon koji određuje njihovo djelovanje. Ono što mislim da je također već rečeno u ranijim nastupima, govorila je kolegica Glavak ispred kluba HDZ-a, obveza da državna tijela, tijela državne uprave objavljuju i nacrte zakona. Dakle, i drugih propisa. Dakle, ono što još nije ni službeni tekst pojedinog tijela može izazvati puno više problema nego što će izazvati ili dovesti do onoga što je bitno, a to je da građanima sve informacije koje se tiču djelovanja tijela javne vlasti budu dostupne. I jedna stvar koja čini mi se da je u ovom zakonu vidljiva usklađivanje sa direktivama EU nije puko prepisivanje tih direktiva, nego ono što u direktivama piše treba precizirati u našem zakonodavstvu. To nam nikad Europska komisija nije zamjerala. Dapače, na to nas je upućivala. Ako čitate pojedine odredbe u ovom zakonu kao na primjer u članku 10. da se, da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način. Mislim da je trebalo ovim zakonom propisati što je to lako pretraživ način, odnosno kakav se lako pretražuju internetske stranice. Pa isto tako obveza osiguravanja pretvorbe informacija iz jednog oblika u drugi trebala bi bit propisana šta to znači. Ovo mi se čini kao neke reciklirane informacije, ali uopće nisam siguran kako će ta tijela razumjeti obveze koje se nameću ovim zakonom. I zaključno. Ono što je bio motiv inače Europskoj komisiji da prigovara na ovaj zakon je činjenica da su svoju obvezu prava na pristup informacijama najčešće kršila tijela lokalne samouprave. To je bio problem zašto se trebalo doraditi ovaj zakon. Međutim, ako odredbe Zakona o općem upravnom postupku namećete svakom komunalnom poduzeću na lokalnoj jedinici, ako moraju educirati ljude da bi primjenjivali taj zakon, onda je ključno pitanje da li je ovaj mehanizam za provedu ovog zakona kako je zamišljen uopće ostvariv, a posebno je pitanje koliko će takav mehanizam koštati. Vi si zamislite u našim jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave preko 500 njih kada sad svaka i svako komunalno poduzeće i svaka institucija mora educirati službenika koji mora poznavati Zakon o općem upravnom postupku da bi udovoljio dosta kompliciranim odredbama ovog zakona, da bi uopće to tijelo moglo ispuniti svrhu davanja informacija. Jer u protivnom bit će podložno kolegica je tražila i jače sankcije, bit će podložno sankcijama koje su propisane za prekršaje ovim zakonom. I na koncu, mi govorimo o smanjivanju i efikasnosti državne uprave, pa i javne uprave. Ovaj zakon ide u suprotnom smjeru. On će komplicirati postupak, on će zahtijevati dodatan broj ljudi jer uvijek će ispast da oni imaju taman potreban broj ljudi i za ove poslove morat će zapošljavat nove, a samo u članku 56. pročitajte izvješća koja će tijela morati dostavljati ovom neovisnom neovisnom jednom tijelu bez obzira kako će se on zvati. Pa kad vidite da su to 23 različita podatka o svim mogućim zahtjevima koje su dobili nameće se zaključak da ovaj zakon nikad neće zaživjeti u svojoj punini, u praksi. Hvala vam Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite poštovana zastupnice. ovdje primjedbe, s obzirom na činjenicu da ste bili ministar uprave i kao takav nadležan za provedbu ovog zakona. Zbog čega kažem da mi je žao? Zbog toga što mi se čini da na neki način ne razumijete ono što je temeljna vrijednost samog prava na pristup informacijama, a tu bi se sad htjela osvrnuti konkretno na neke vaše primjedbe koje ste iznijeli. Naime u zakonu jasno piše da se ne bi osnivala neka nova institucija povjerenika, nego da bi povjerenik za informacije preuzeo poslove agencije i djelatnike agencije koje bi onda ojačao još i sa nekim dodatnim valjda ljudima koji će biti potrebni za provedbu ovog zakona. Zbog čega povjerenik, a ne agencija? Agencija i djelatnici agencije se biraju temeljem javnog natječaja, dok povjerenika, barem ja mislim da je tako bilo zamišljeno bira Sabor i to natpolovičnom većinom, i mislim da bi takva institucija onda imala znatno veći legitimitet nego kada je to birano putem javnog natječaja, a znamo na koji način se to na žalost zna izroditi u neke loše smjerove. U zakonu je također jasno da je nužno objavljivati nacrte prijedloge zakona zbog toga što je to obaveza iz javne rasprave, pa naravno kako će ljudi uopće raspravljati o nečemu ukoliko ne mogu potražiti taj dokument, vidjeti ga, pa ne objavljuju se samo gotovi dokumenti, pa to je temeljno nešto o čemu građani moraju imati informaciju da bi se uopće uključili u procese donošenja određenih zakona i da mogu dati primjedbe. Kako bi to mogli napraviti ukoliko neki dokument nije uopće objavljen na web stranicama.

ali s obzirom da je to ipak moja struka ja mislim da dosta dobro razumijem što piše u zakonu. I da ne repliciram svemu što ste rekli, moje izlaganje se ticalo odredbi koje govore da tijela javne vlasti moraju objavljivati nacrte zakona i drugih propisa, propisi su nešto puno šire od samih zakona, a kad ćete tražiti od Ministarstva zaštite okoliša da objavljuje pravilnik o unutarnjem redu, pravilnik o čuvanju arhivske građe, koji je u nacrtu, koji može sasvim drugačije izgledati kao konačni propis, onda ćete morati dnevno odgovarati na 700 upita zainteresirane javnosti na bazi nacrta koji nije konačni formalni tekst svakog pojedinog tijela državne uprave. Žao mi je da vi sebi to niste razjasnili jer ste jedno vrijeme bili ministrica, bilo bi dobro da ste na taj način o tome razmišljali. Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Sada je na redu poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom. Pa ja bih se možda na ovaj odgovor na repliku možda nešto nastaviti, ne samo da će sve te akte morati tijelo javne vlasti objaviti na svojim internetskim stranicama, ajde to još da, ali ono će te dokumente morati dostavljati u središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske radi njihove trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija, i to, a opće akte odluke kojima se utječe na interese korisnika što je u redu, ali i nacrte svih zakona i drugih propisa i akata koje donose, i godišnje planove programe strategija mišljenje upute izvješće o radu, to će sve sad kad zamislite, a tijela javne vlasti su tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, sva trgovačka društva u vlasništvu države jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća sve te svoje upute izvještaje itd. će one morati dostavljati središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske koji se ovdje u pojmovniku definira da je to na Internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup …/Ne razumije se./… što to god značilo, to će nam predlagatelj vjerojatno objasniti, objasniti, omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih podataka. Evo ovo je samo jedan detalj. Ali onda nakon toga piše da provedba ovog zakona u obrazloženju neće tražiti niti jednu kunu i lipu za provedbu. Ako to u obrazloženju tako piše, onda ja tvrdim da ovaj zakon i kada se donese neće biti proveden, jer je to jednostavno nemoguće bez daljnjih troškova. Ali vratimo se na to, na ovaj zakon, dakle općenito ovo svakako je jedan od glavnih antikorupcijskih zakona i glavnih antikorupcijskih alata, njegovo donošenje i popravci su na kraju krajeva bili predmetom svih antikorupcijskih strategija i njegove izmjene nakon 2003. su išle u tom smjeru, i njegove zadnje izmjene su naravno donijele niz poboljšica kao i imenovanje neovisnog tijela gdje se po prvi puta po žalbama odlučivalo tijelo izvan samog tijela javne vlasti koje je bilo dužno dati informaciju. Što se u međuvremenu dogodilo? U međuvremenu je, su donijete izmjene Ustava, pravo na informaciju je dignuto na razinu ustavnoga prava, ali ono što je važno dakle ne samo to, nego je Ustavom utvrđeno ograničenje, ograničenja prava na pristup informacijama, dakle i to je ona rekla bih glavna izmjena ovoga zakona koja se izražava kroz test javnog interesa. Dakle tijelo javne vlasti više ne može reći samo ta je informacija zaštićena i mi ju nećemo dati, bilo kao klasificirani podatak, bilo kao poslovna ili profesionalna tajna, profesionalna tajna, bilo kao porezna tajna, tajna zaštićena, podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka itd., već će u svakom tom slučaju biti to, ta informacija podložna testu javnoga interesa, prije nego se odluči o njenom davanju ili nedavanju. Nije to neka kako bih rekla u našem pravnom sustavu velika Ja ne znam da li se itko sjetio i da li je itko pročitao da mi sada za klasificirane podatke imamo u Zakonu o tajnosti podataka odredbu članka 16. koja kaže za klasificirane podatke kada postoji interes javnosti vlasnik podataka dužan je ocijeniti razmjernost između prava na pristup informacijama i zaštite vrijednosti propisanih dakle dakle nekim člancima ovoga zakona, i odlučiti o zadržavanju stupnja tajnosti, promjeni stupnja, deklasifikaciji ili oslobađanju od tajnosti podataka. se već u našem pravnom sustavu poznaje, evo sada je ovaj Zakon o pravu na pristupu informacijama to i ugradio u svoje odredbe. Prema tome svaki puta kada tijelo dobije zahtjev za nekom informacijom koja bi bila zaštićena, odnosno čije je ograničenje pravo na pristup je propisano u članku 15. onda će vlasnik informacije odnosno tijelo javne vlasti propitivati što je jače da li javni interes ili zaštita podataka. Ono što nije sasvim jasno iz teksta ovog zakona u članku 16. a to je kada su, se radi o klasificiranim podacima, znači podacima iz članka 15. stavka 2. točke 1. kada je tijelo javne vlasti treba zatražiti mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, kako negdje sam u obrazloženju pročitala da će to mišljenje ureda zapravo biti, ali to ne piše u zakonu, zapravo biti mišljenje o tome koliku bi štetu to nanijelo državnoj sigurnosti ili bilo kojem dobru koje je zaštićeno iza zaštite podataka, iz teksta ovog zakona se ne vidi da li su, da li je to mišljenje vijeća obvezujuće ili će vijeće nešto reći šta ono misli, a onda će tijelo javne vlasti odlučiti o tome što je jače, da li javni interes ili zaštita podataka. I u stavku 2. bih ja sugerirala neki drugi termin umjesto termina može, zato što je smisao ovog zakona je da propiše da uvijek prednost ima u najvećoj mogućoj mjeri javni interes, dakle da se dobije informacija, međutim tekst ovdje kaže da će tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti, pa tako izgleda da će najprije gledati može li ga ograničiti, ja bih rekla da li ga je nužno ograničiti ili smije li ga ograničiti sukladno odredbama ovog zakona, dakle da se vidi da je intencija, ako nije nužno da se onda ne ograničava. O pojmovniku sam nešto rekla, o ovoj količini tih podataka koji će kolati i koji će se dostavljati u taj središnji katalog službenih podataka. I još nešto, ovdje kaže radi njihove trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija. Dakle meni čitajući ovaj zakon nije jasno onda tko će te informacije davati, da li tijelo javne vlasti koje ima informaciju ili ovaj središnji katalog, i čemu onda podnositi tijelu javne vlasti, a tu je predviđen cijeli postupak za dobivanje informacije i za njenu ponovnu uporabu, kad su oni u središnjem katalogu radi ponovne uporabe, to je meni ostalo ovako prilično nejasno, jednako tako mi je nejasno da će navoditi osoba koja zahtijeva informaciju radi ponovne uporabe, da će morati navesti je li to u komercijalne i nekomercijalne svrhe, tko, kako i po kojem kriteriju će procjenjivati ili će samo tražitelj reći ja to trebam u nekomercijalne svrhe pa će mu se kao takvo dati, to također nije nije jasno iz ovoga zakona. Također bi trebalo razmotriti pitanje ovih inspekcijskih službi i nadležnosti i jednako tako pitanje nema nikakvih uvjeta propisanih za službenika za informiranje, niti za povjerenika, oni bi trebali također biti obvezani da su to osobe koje su prošle provjeru, obzirom da će im biti dostupne tajne, odnosno zaštićene informacije, prema tome trebale bi biti kvalificirani za pristup takvim informacijama. Svakako u ovom članku 10. gdje se govori o tome što su tijela javne vlasti dužna objaviti na svojim internetskim stranicama, osim ovo lako pretraživog, to smo, to je već komentirano, ali nipošto ne neslužbene pročišćene tekstove propisa koji su izrađeni, dakle vi znate da je pročišćeni tekst tko radi u Sabor, ovaj Odbor za zakonodavstvo dakle to je jedini jedini službeni pročišćeni tekst, nemojmo zbunjivati one koji moraju primjenjivati zakon da svako ministarstvo ili svako tijelo javne vlasti radi svoje neslužbene pročišćene tekstove koje mora službeno objaviti, dakle mislim da tu apsolutno tome tome nije mjesto. I pitanje nacrta. Iz jednog drugog članka se može iščitati da je nacrt zakona mora biti objavljeno na internetskoj stranici najmanje 30 dana prije, to je u redu da 30 dana ta javna rasprava traje, međutim pitanje je tko će provjeravati i na koji način ako sada otvorite stranice tijela javne vlasti, one su neažurirane, mene je neki dan ministar Linić napao kada sam rekla da govori o nečem što još nije pretočio u nikakav zakonski tekst, poslao me na svoju zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Samo da dovršim. Što se zvalo prezentacija prijedloga zakona, najprije moraju tijela javne vlasti naučiti šta je nacrt zakona, šta je prijedlog zakona, dakle to su bile sličice i tabelice nečega što nije moglo biti prijedlog zakona, jer prijedlog zakona postaje kada prođe kroz hrvatsku Vladu, i zato sve smo ovo lijepo zamislili, ali tko će i kako natjerati kontrolirati, a pogotovo bez lipe u proračunu provedbu ovoga zakona, to ne znam, a bila bih zadovoljna kad bi on bio do kraja proveden i kad bi građani zaista imali istinsko pravo na pristup informaciji. 56 sekundi ste premašili. Imamo prijavljeno jednu repliku na vaše izlaganje, to je poštovani zastupnik Damir Rimac. Izvolite. Poštovana kolegice Lovrin, dakle prijedlog ovog zakona podiže kriterije i za objavu, ali i za dostupnost informacija. U nekoliko navrata vi ste se referirali na građane. Ja postavljam protupitanje zašto ne objavljivati informacije i zbog čega građani recimo u pola noći ili bilo koje dana ne bi dobili tu informaciju? S druge strane podsjetit ću vas na GONG-ov projekt, tzv. Lotus projekt koji je proveden u dva navrata 2008. i 2011. godine, gdje je recimo iz perspektive mog grada u kojem ja živim, grad Vinkovci ocijenjen je kao jedan od najnetransparentnijih gradova u Republici Hrvatskoj. Dakle 2008. godine građanin nije mogao dobiti informaciju niti o službenim informacijama koje gradsko vijeće, odnosno predstavničko tijelo donosi jer se nisu objavljivale niti informacije koje su objavljene u tiskanom izdanju službenog glasnika. Dakle ja vas molim nemojte zanemariti informatizaciju, nemojte zanemarivati interes građana da u svako doba dana dođu do informacije i da s tom informacijom raspolažu. S druge strane imate dva puta da je grad Rijeka procijenjen i ocijenjen od strane nevladine udruge i neovisnog istraživanja kao jedan od najtransparentnijih gradova u Republici Hrvatskoj. Dakle cilj je da informacija bude dostupna apsolutno svima, kako će tu informaciju svatko od nas koristiti u koje doba dana i noći prepustimo to građanima da oni sami odluče kada im je najpovoljnije vrijeme za tako nešto. Hvala lijepo. Hvala i vama. Idemo dalje sa raspravom. Poštovana zastupnica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacije kojima raspolažu naravno tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, to ovdje svi znaju već više puta danas smo čuli o tome. No pravo na slobodu informiranja, ali i na druge slobode je pravo koje se ne događa samo po sebi, nego su potrebni određeni društveni procesi da bi se ono i ostvarilo. O tome je već na početku ovog izlaganja govorio cijenjeni gospodin Kregar. Zakon o pravu na pristup informacijama se u Hrvatskoj na žalost prilično dugo rađao, Hrvatska je posljednja od tranzicijskih zemalja koja je tek 2003. donijela takav zakon. Prošlo je dakle gotovo 10 godina otkada je taj zakon na snazi, ali po istraživanju GONG-a iz 2011. godine naši građani još uvijek nisu dovoljno upoznati s prednostima koje zakon predviđa, a još je gore to što oni koji informacije trebaju pružati ili dati to ne čine, to ne rade. Cilj istraživanja GONG-a bio je provjeriti u kolikom opsegu te s kojom razinom kvalitete se provodi Zakon o pravu na pristup informacijama. Napravljen je uzorak od 63 tijela javne uprave, uglavnom su to bile jedinice lokalne samouprave i rezultati su pokazali da je u zakonom predviđenom roku, dakle u roku od 15 dana odgovoreno na 49% podnesenih zahtjeva. Slično istraživanje provedeno je i ove godine i to istraživanje pokazuje određeno poboljšanje jer je odgovoreno na 63% podnesenih zahtjeva, ali još uvijek je to naravno

tijela vlasti, posebno ministarstava. Rezultati su pokazali da su ministarstva rijetko objavljivala nacrte zakona koji su u postupku usvajanja, tek 18% svih nacrta zakona je objavljeno na Internet stranicama ministarstava iako je ipak primijećen pomak nabolje u odnosu na prijašnje godine. Čak ni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama, onaj iz 2010. godine nije prošao predviđenu proceduru definiranu tim istim zakonom, tj. nije se poštivala Ukratko, rezultati GONG-a ukazuju na učestalo kršenje Zakona o pravu na pristup informacijama, ukazuju na neobjavljivanje informacija, pogotovo statuta i proračuna općina i gradova, na uskraćivanje informacija, pa i na naplatu informacija putem pristojba, a svi se slažu da je najbolji lijek za korupciju transparentnost, transparentnost i javnost rada te dostupnost relevantnih podataka kako bi svatko mogao ocijeniti utječe li netko ili nešto na djelovanje neke organizacije, ili nekog tijela koje bi moralo biti od općeg dobra. U 21. stoljeću službena internetska stranica trebala bi biti nezaobilazan pa čak i primarni komunikacijski kanal tijela javne vlasti, pa je stoga po mom mišljenju nevjerojatno i nedopustivo da u Hrvatskoj neke općine još uvijek nemaju izrađenu svoju Internet stranicu, svoju službenu Internet stranicu, a nema demokracije bez uvida u rad tijela javne vlasti, bez njihove transparentnosti. I kvalitetom Zakona o pravu na pristup informacijama od ključnog je značaja za svaku zemlju koja bi se htjela smatrati demokratskom. Ovaj prijedloga zakona propisuje jasniju proceduru prema kojoj svaki građanin ove zemlje može zatražiti informaciju od tijela javne vlasti i daje mu za to veće mogućnosti, zapravo veće alate, jer stari još uvijek važeći zakon npr. člankom 12. propisuje da je na temelju zahtjeva tijelo javne vlasti obvezno omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informacije najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 3 dana, a ako podnositelj zahtjeva u tom roku ne ispravi zahtjev on će biti odbačen. U novom prijedlogu ovog zakona, evo ovdje pred nama, taj se rok produžuje na 5 dana od dana zaprimanja poziva na ispravak, što ipak daje zainteresiranima više vremena, tj. šanse za ispravak zahtjeva a time i jasno dobivanje tražene informacije. To naravno nije ključno, ali pokazuje duh i namjeru zakona koji treba ići na ruku građanima, no ono što je nakon usvajanja ovakvog zakona najpotrebnije, a to su već spomenuli i neke kolege prije mene, je sustavna edukacija tijela javne vlasti u vezi njihovih obaveza o dostavljanju informacija građanima, ali i veći građanski angažman, jer demokracija bez informiranih i osnaženih građana ostaje samo iluzija. Predloženi zakon ide prema većoj otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti, a time i boljoj, odnosno dostupnijoj informiranosti građanima građanima i zato se pridružujem onima koji evo ovdje podržavaju ovaj prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Pa da kolegice apsolutno se slažem da službene Internet stranice su ono osnovno gdje bi trebali biti objavljivani podaci. Zato sam i govorila kad sam govorila o tome da je pitanje nadzora provedbe ovoga zakona. Ovaj zakon je obvezao što moraju tijela javne vlasti imati na svojim Internet stranicama, propisao je i sankcije što je dobro, ali tvrdim da bez kune u proračunu neće moći provesti taj nadzor. Zašto to govorim? Dezinformacija ili pogrešna informacija je gora od nikakve informacije, dakle bolja je nikakva nego loša. Stranice iz dosadašnjih iskustava tijela javne vlasti, pa ne nekakvih lokalnih samouprava ili komunalnih poduzeća, nego ministarstava su neažurirane, i nisam za to, nisam govorila da ljudi ne mogu doći do informacija i da ne mogu u pola noći ili kad god žele doći do te informacije, dapače, samo sam rekla da iz ovog članka 10. stavka 1. bi trebalo izbaciti neslužbene pročišćene tekstove zakona jer će to građane dovesti u zabludu, oni će ih koristiti, pozivat će se na krive informacije, i mogu iz toga trpiti štetu o tome govorim, i zalažem se za te Internet stranice, da ih ima svako ministarstvo, primjerice Ministarstvo rada i socijalne politike ili kako se zove još do pred mjesec dana ne znam da li danas ima svoju Internet stranicu, dakle zato upozoravam na kontrolu onoga što je zakonom propisano. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Svim zastupnicima i zastupnicama se zahvaljujem na plodonosnoj i dobroj raspravi, ovo samo, ja mislim da cijela rasprava ustvari pokazuje a to je da je ovaj prijedlog koji podnosi predlagatelj ustvari ne predstavlja nikakav diskontinuitet u pravnoj regulaciji ove materije, neg već kontinuitet dobroga i nadograđivanje dobroga što je ovome pravnom sustavu postojalo. Ono što je se pokazala kao opasnost, a to je pitanje provedivosti ovoga zakona, o tome će predlagatelj voditi računa kod usklađivanja i unošenja svih ovih primjedbi i reagiranja na sve ove primjedbe koje su iznesene u prvome čitanju. Ono što je vidljivo da je, i što ne smatramo slabosti, to sam na početku rekao ovog prijedloga jest da alternativno rješenje agencije ili povjerenik ustvari nije iskazivanje slabosti nego iskazivanje jednoga, da se od ovoga Doma kao i od cijele javne i da se sažmu sve one rasprave koje su bile date tijekom vrlo plodonosno, ponovno ponavljam bez obzira nezgodno vrijeme koje je

Agencije za zaštitu osobnih podataka i kao ureda povjerenika i povjerenika, naravno da će trebati dodati i nove i cijelo jedno poglavlje o povjereniku, jer dodatne odredbe u kojem će se definirati i način izbora i ovlasti i sprema koju povjerenik treba imati i sve ono što treba činiti u tako, što će trebati učiniti da bi taj zakon u tom dijelu bio provediv. ustavnog prava sa jednoga stvarnoga ali i ustavnopravnog gledišta da li ga birati dvotrećinski ili ga birati na način većinom je ono, treba sagledati sa ustavnopravnog motrišta ali i sa …/Ne razumije se./… isto tako provedivosti ovoga instituta novo, sredstva za provođenje ovog zakona predlagatelj pronalazi unutarnjom preraspodjelom između, u tijelima javne uprave gdje će se onda i formirati ured povjerenika ili ojačati AZOP, sredstva koja su vrlo važna i koja se svi, mnogi spomenuli, to su sredstva za edukaciju, biti će realizirana i kroz jedan projekt koji smo, koji nudimo i koji mislimo da ćemo provesti kroz jedan europski projekt. Da li će trebati dodatna sredstva biti će naravno naznačeno i osigurana u da bi se ovaj zakon mogao provesti. Da li u zakonu postoje nejasnoće i nepreciznosti, sasvim sigurno se neke stvari mogu preciznije definirati, zastupnici su iznosili niz termina koji se mogu bolje definirati, niz instituta koji se mogu doraditi, to nas čeka između dva čitanja, da li treba pisati da je nešto se može pronaći na lako pretraživ način, to može biti, to jest termin, tehnički termin koji se može iz zakona izbaciti i zakon s time neće niti dobiti, niti izgubiti, no čini no čini nam se da nejasnoće u tome terminu nema. Da li treba izbaciti neslužbene tekstove, to je sadašnja praksa, da li je ona dobra, vjerojatno nije, preispitat ćemo ali ona pomaže tijelima, ali može odmoći građanima, razmislit ćemo o rješenju da se i ovdje nađe bolje rješenje. Eto meni se čini da oko naknade, ima čitav niz instituta koje ste ovdje spominjali, koje to valja doraditi, mislimo da posebno valja istaći ono što je rečeno i što zahvaća u druge zakone, ovaj zakon u, konačni prijedlog ovog zakona biti će vezan i uz intervencije u Zakon o sustavu državne uprave koji će se vjerojatno i malo drugačije zvati, koji će modernizirati institut nadzora, inspekcijskoga i upravnoga nadzora primjereno ovome vremenu. Intervenirat će se i morat će se vjerojatno intervenirati u Zakon o zaštiti podataka i Zakon o tajnosti podataka tako da bi taj paket zakona u svojoj provedbi onda bio, da bi ovaj zakon bio proveden morat će se intervenirati u cijeli taj niz ne pretjerano ali intervenirati u te zakone. Na taj način čini mi se da bi mogli dobiti jedan čini nam se i mislim da je tako i postavljen cijeli sustav da ćemo dobiti jedan provediv instrumentarij za osiguranje, osiguravanje prava na pristup informacijama da nam to ne ostaje samo ustavno pravo i prazno slovo na papiru. Zahvaljujem vam svima još jedanput na doprinosu. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu, o prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.